Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение

с развитието на Програмата. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Мерджанов.

Декларация от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ остро възразява срещу безпрецедентното унизяване и поругаване на българското Народно събрание. По време на вчерашното заседание, на което беше избрано новото правителство на тройната коалиция – БСП, ДПС и „Атака”, един български депутат

че да отправя заплахи под формата на нецензурни подвиквания от първите редове на българското Народно събрание. Тази гнусна сцена се разигра пред погледите на българския Президент, българския Патриарх, представителите на вероизповеданията и чуждестранните посланици в България. Очевидно е, че нервите на новите управляващи не издържат на напрежението още в първите дни на тяхното управление. Безпрецедентни заплахи, отправяни на висок глас в пленарната зала на парламента,

Защо иначе безкомпромисната към реда в залата госпожа Манолова остави лицето Делян Пеевски да безчинства от трибуната, да погазва грубо парламентарния правилник и да сипе обиди и закани от най-високата трибуна в Република България? (Силен шум в залата, провиквания: Госпожо Манолова, от страх ли позволихте подобно арогантно и гангстерско поведение в пленарната зала или от някакво чувство на задължение към коалиционния Ви партньор? По време на този гнусен акт на председателските места до госпожа Манолова стояха и самият председател на Народното събрание Михаил Миков, и заместникът му от ДПС – Христо Бисеров. Господин Миков, срам ли Ви е от поведението на коалиционния Ви партньор? Господин Бисеров, защо си затворихте очите и ушите за цинизмите на лицето Делян Пеевски? От страх от гнева на истинския Ви бащица Доган и от страх от финансовите кукловоди на това голямо момче? Народно събрание дължите отговори на тези въпроси! Обяснимо е, че четирите години през миналия мандат като депутат не са стигнали на лицето Делян Пеевски да научи Правилника на Той се появи само няколко пъти, като учителя си Доган. Грозното обаче е, че с поведението си Пеевски демонстрира неуважение не само към народен представител от Парламентарна група на ГЕРБ, но и към Конституцията и институцията Народно събрание. Подобно арогантно поведение е абсолютно недопустимо за един народен представител! Трагичното в случая обаче е, че действията на този български депутат поставят новата тройна коалиция в сериозно ценностно противоречие с европейските ценности и идеи. Политическа партия ГЕРБ предупреждаваше и продължава да алармира, че поемането на новите управници по такъв път още от първия им ден на власт заплашва катастрофално цялостното развитие на демокрацията в България. От Парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ очакваме ръководствата на ДПС, БСП и „Атака” да вземат незабавно и категорично отношение по действията на лицето Делян Пеевски. Поставяме въпроси към председателя на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев:

да реагират срещу безпрецедентното, грубо, унизително погазване на парламентаризма от страна на българския депутат Делян Пеевски. И не на последно място призоваваме българската Прокуратура да защити достойнството си, като се разграничи от изявленията на лицето Делян Пеевски, което от парламентарната трибуна отправяше заплахи за съдебна саморазправа. Господа прокурори, ще позволите ли печалната слава на един компрометиран следовател, изплувала от скандала с бившия шеф на Националното следствие Ангел Александров и енергийния министър от БСП Румен Овчаров, да хвърли сянка върху Вашата независимост и безпристрастност? Господа прокурори, ще позволите ли един български депутат да се изживява като Ваш говорител или адвокат пред българското общество. Господа прокурори, моля да реагирате на словесните изблици на лицето Делян Пеевски, за да разсеете дори и най-малките съмнения,

да не започваме деня в един обяснителен порядък. Много имена, много хора, включително отсъстващи от залата… Моля Ви да продължим делово по дневния ред.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Караянчева! Мога да бъда обвинявана във всичко друго, но не и в страхливост, затова няма да си премълча, седейки удобно на парламентарната трибуна.

за натиск, за дискредитиране на всеки политически опонент. Не се уплаших тогава нито от МВР, нито от господин Цветанов, който нееднократно си позволяваше да идва в пленарната зала, да сее обиди и клевети срещу опозицията. Неведнъж съм била обект на неговите заплахи в качеството му на вицепремиер и на министър на вътрешните работи, напълно неоснователни. Защо тогава, уважаема госпожо Караянчева, Вие не станахте да защитите авторитета на българския парламент? Защо не защитихте демокрацията? Защо тогава не се разграничихте от господин Цветанов, който обиждаше и клеветеше без всякакви доказателства? Всъщност неоснователността на неговите измислени обвинения лъсна в началото на това управление. на това управление. Аз ще направя една крачка и ще кажа, че наистина поведението на господин Пеевски беше неприемливо, но също така неприемливо беше поведението на господин Михов. Питам: защо не се възмутихте от безобразното поведение на депутата от ГЕРБ Михов, който подвикваше, крещеше, викаше в пленарната зала и също си взе думата не по предвидения за това ред? Какъв е този двоен стандарт? Какво си мислите, че правите? Защо не осъдихте вчера Михов? Защо всеки път удобно си мълчахте в предишното Народно събрание, когато се вихреше бившият вътрешен министър Цветанов? Защо?

Да се надяваме, че няма да се увеличава кръгът на засегнатите лица в днешното заседание. Господин Вчера казах на господин Цветанов: виждам, че се страхувате, господин Цветанов. Да Ви кажа нещо: Вие сте извършили много незаконни неща. И не се подсмихвайте! (Шум и реплики.) И аз не говоря от името на Прокуратурата. И ако ми видите точно изказването, ще го разберете. За разлика от Вас, за нещата, които цитирахте – аз съм проверен и за всичко има актове, че нямам вина, а за Вас се вижда, че тепърва имате да доказвате нещата, които сте извършвали. Това искам да Ви кажа. Аз уважавам българския Парламент, но Вас, господин Цветанов, със сигурност не Ви уважавам. Благодаря Ви, господин Пеевски. Уважаеми народни представители, преди да преминем към приетата точка от дневния ред, няколко съобщения. Съгласно разпоредбата на чл. 82 и чл. 85 от действащия в момента правилник, с който сме приели да работим до приемане на нов, въпросите и питанията следва да се отнасят до дейността на министър-председателя, заместник министър-председателя или министрите на съответния кабинет. Въпросите и питанията, зададени до този момент от народни представители към министър-председателя и министрите от служебния Министерски съвет, не се поемат от новоизбрания Министерски съвет, който ще работи по своя програма и не носи отговорност за дейността на служебния кабинет. В този смисъл, народните представители, има такива, задали въпроси и питания към членове на служебния кабинет, по своя преценка, ако смятат, че още са актуални, могат да ги преработят с оглед дейността на новоизбраните членове на Министерския съвет и съответната структура и да ги отправят към тях. От ръководството правим това съобщение на база и на досегашната практика в предишни народни събрания. Още едно съобщение, постъпило от страна на кабинета. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили министърът на отбраната ни уведомява, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на учебен кораб от състава на Военноморските сили на Република Полша за периода от 18 юни до 21 юни 2013 г. включително. Искам да Ви запозная и с писмото, или всъщност аз най-общо Ви предадох съдържанието. Става въпрос за учебен кораб „Водник” в състава на Военноморските сили на Полша. Да преминем към дневния ред: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

правя предложение за допускане в пленарната зала на: госпожа Албена Лазарова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството

От името на комисията – господин Казак, заповядайте да представите внесения законопроект.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 Моля Ви за тишина в залата! България) и Калафат (Румъния), № 302-02-1, внесен от Министерския съвет на 27 май 2013 г. На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин и Калафат. На заседанието присъстваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът беше представен от госпожа Албена Лазарова – заместник-министър. Съгласно разпоредбите на подписаното през 2000 г. Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран мост между двете страни на река Дунав, е предвидено страните да сключат последващи двустранни споразумения относно определяне органа, който ще отговаря за събирането и разпределянето на приходите от експлоатацията на бъдещото съоръжение. В хода на проведените преговори бяха изяснени и решени всички спорни въпроси и окончателният проект на Споразумението беше одобрен от страните, като българската страна успя да защити позицията си седалището на бъдещото дружество да бъде във Видин. Споразумението беше подписано през февруари 2013 г. и негов основен предмет е учредяването на съвместно българо-румънско търговско дружество, което да бъде оператор на бъдещия мост между двете държави, като осигури поддържането, експлоатацията и контрола на цялото мостово съоръжение, както и събирането на такси от преминаването на моста с цел осигуряване на възвръщаемост на инвестицията, направена за изграждането на моста. Икономическият ефект от създаването на съвместното българо-румънско дружество върху Република България е свързан с факта, че по-голямата част от печалбата на дружеството ще постъпва в България, тъй като разпределението на средствата, постъпили от събраните такси за преминаване през моста, ще се извършва правопропорционално на вложените от всяка от двете страни средства за изграждане на моста. Косвеният ефект, който дейността на дружеството би оказал върху развитието на транспортния сектор на България, е свързан с възможността за по-всеобхватно и цялостно интегриране на българската транспортна инфраструктура с тази на страните от Западна, Централна и Югозападна Европа, а също и с възможността за повишаване конкурентоспособността на българската икономика. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост

Хубаво е малко ретроспекция да дадем по хронологията на изпълнение на този проект, тъй като тази ратификация е крайната фаза на неговото приключване,

въпреки всички упреци към управлението и кабинета на Бойко Борисов, че е оставил една съсипана държава, да се припомнят няколко факта. Когато ние поехме Министерството на транспорта, мостът беше след четири или пет години изпълнение на проекта на около 24% изпълнен, с изключително тежки проблеми, оставени и и нерешени, а именно извършени строителни действия, които оскъпиха моста с почти 50 милиона, за които ние платихме сметката, и ред други административни неуредици, които забавиха изпълнението. На практика, тъй като голяма част от това финансиране беше по Предприсъединителната програма ИСПА, голям риск да бъдат загубени около 100 милиона по изпълнение на този проект, а именно усилията на двамата тогавашни премиери господин Борисов и господин Бок

аргументите като основателни и на практика усилията на кабинета Борисов помогнаха тези 100 милиона да бъдат усвоени. За по-малко от 3 години от 24% изпълнение мостът вече е готов. е готов. Уважаеми дами и господа, надявам се на обективност и на мярка в приказките, когато се тиражира постоянно в пространството, че сме оставили една разрушена държава. Напротив, хората виждат. Самите Вие ще видите много скоро, тъй като проектите, които са стартирани, предстои да излизат като готови тази и следващата година.

кратка историческа „Ода на радостта”, която се изказа тук преди малко. Държа да отбележа, че „Дунав мост-2” е плод на усилия на много правителства. „Дунав мост-2” е на хората, а не на някое правителство. Благодаря.

бяхте направили 24% от проекта с всички рискове в него. С всички рискове в него – загуба на 100 милиона от ИСПА и неуредени въпроси за концесии и така

Благодаря, уважаеми господин председател. Дами и господа народни представители! Аз мислех, че днес ще приемем бързо това решение, което се забави близо 4 години.

това самохвалство, което дълги години слушахме от трибуната – меко го казвам, господин Московски –ще продължи толкова безцеремонно на тази трибуна. Искате ли да Ви кажа нещо?

включително обиколихме метрото, а правителството на Сергей Станишев отпускаше за първия етап на метрото по 20 милиона годишно допълнително, за да бъде то завършено. Никога не казахте: „Правителството ни помогна, защото иначе щяхме да загубим този проект”.

от пет спогодби, за да бъде подготвен мостът, Вие подписахте една след 4 години мъки, уважаеми дами и господа! Да, винаги е имало проблеми, но не казахте, че проектът беше готов, че беше започнало строителството, че се изгради Завод за частите, които се сглобяват при строителството на моста. Всичко Ви беше подготвено и парите – осигурени. Един лев осигурихте ли Вие? А сега да говорите, че Вие сте най-големите строители!

Това е във Ваш стил. От Вас почва всичко и с Вас свършва, но не свършва, господа! Да го знаете! И поне в това Народно събрание го осъзнайте! Важно е да има мост, но мост, който да има инфраструктура, която Вие не можахте да

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много странно ми беше изказването, в което тук преди малко господин Мутафчиев се опита да формулира нещата за Дунав мост, като мина и през метрото. Искам да Ви кажа, че метрото е нагледна метрото е нагледна ситуация на въпиюща некомпетентност от министрите по времето, когато министър беше и господин Мутафчиев. Защото, уважаеми господа, ние спечелихме този проект, като доказахме, че трябва да свържем

взехте част от парите, нарушавайки европейските норми, тъй като – пак казвам – мярката, по която кандидатствахме, е интермодалност на пътници. Но Вие тези работи не ги знаете и тогава спряхте част от парите, като ги изпратихте на „Батин” – Белене. „Батин” – Белене. Какво се случи в „Батин” – Белене? Нищо! А фактът, че Вие не сте министър в новото правителство, явно е оценката на Вашите другари за това какво можете.

кой колко некомпетентен е. Хората знаят кой какво е направил. Само един факт за компетентността Ви искам да кажа. Спомняте ли си как господин Борисов дойде, отряза лентата и каза: „От 50 години никой не е правил ремонт на Дунав мост-1. Ние направихме ремонта, дадохме милион и 200 и отрязахме лентата.” И какво стана, господа? След шест месеца – дупка.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Учудвам се хъса на някои колеги да обръщат тема, изключително процедурна – да вземем това решение днес, и да започват да търсят кой какво точно бил направил и кой какво бил заслужил. Вижте, действително този проект е важен. Той е и един много важен знак за това как ние в последните пет години поне не можахме да осъзнаем, че когато се изграждат съоръжения по европейските коридори, трябва да наблюдаваме не само какво става в страната и политическите партии да се бият помежду си – кой бил заслужил и кой не е, а да внимаваме какво се случва примерно на Балканския полуостров паралелно на тези коридори. Обръщам внимание, защото в момента по коридор № 10, паралелен на коридор № 4, на който стои Дунав мост-2, кипи интензивна работа и много скоро този коридор ще бъде факт. През това време обаче, независимо от апелите – няма да започвам кой, защо, как и така нататък, ние не осъзнахме примерно, че трябва да концентрираме и фокусираме усилия върху тунела Петрохан, а не върху тунела Шипка, за да можем да осмислим Дунав мост-2, автомагистрала „Люлин”, автомагистрала „Струма”. Ето това е оценката. Тоест всички ние сме в огромен дълг към българското общество и към българската икономика, че това не го направихме и дано сега малко по-бързичко се сетим да го направим.

30% платени, което означава, че физическото изпълнение е от порядъка на 37-38%. Бях много учуден, когато гледах коментара на бившия премиер Борисов и казваше: „Ами те нищо не бяха направили, само едни основи”. Колеги, основите на един мост, особено на най-голямата река в Европа, са съществената част. Така наречената „връхна конструкция” на мостовото съоръжение е лесната част. Това обаче не бива да бъде предмет на наш спор. Предмет на наш спор трябва да бъде колко по-бързо изграждаме съоръженията и да вържем коридорите. Днес коридор № 4 е фатално изостанал спрямо коридор № 10, който минава през Сърбия и Македония. Това е фактът!

Уважаема госпожо председателстващ, колеги, единственият аргумент, заради който исках да дам ретроспекция на изграждането на проекта ... (Реплика от КБ.) Окей, ще се съглася с Вас, щом искате и Вие да участвате в неговото реализиране – 24% за Вас, останалите за нас. Единственият аргумент, поради който исках да дам тази ретроспекция, е фактът, че през последните дни и месеци се наслушахме на говоренето от Ваша страна как ние сме разрушили и разсипали държавата това е единственото! Така че, ако искате коректност от наша страна и споделяне на постигнати успехи, говорете и Вие коректно. Когато кажете, че има и от нас изградено

Има ли други реплики? Желание за дуплика има ли? Господин Михалевски,

защото това са средства, които държавата ни е успяла да договори в период – поне две правителства преди това на тройната коалиция, е започнал процесът

Тогава експертите смениха пилотните с ясния ангажимент на Еф Си Си, че няма да искат вдигане на цената. Дойдохте Вие и им вдигнахме с 50 милиона като държава. Това е факт! Това го има. Не, ние одобрихме смяната от метални на стоманобетонни, но не вдигнахме цената – условието беше, че ние им разрешаваме, ако Еф Си Си няма финансови претенции. Смени се правителството, Еф Си Си имаше финансови претенции – 50 милиона заминаха.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председателстващ. Уважаеми народни представители, леко започвам да се учудвам, защото малко са народните представители в това Народно събрание, които са гласували всичките необходими ратификации по Дунав мост в последните над 10 години. Може би са Може би са малко, господин Московски, и тези, които си спомнят историята, която отива в далечната 2000 г., когато е взето решение за изграждането на такъв мост от тогавашното правителство на България. Може би и малко си спомнят всичките перипетии, през които мина България, за да стигне до факта на този мост – да съществува такъв, какъвто е.

Аз си спомням, че през всички тези над 10 години всички народни представители са подкрепяли ратификациите, подкрепяли са създаването, подкрепяли са изграждането. и първо Народно събрание ние подкрепихме оскъпяването – спомням си, тук експремиерът Борисов се притесняваше, че нямало да го подкрепим. Ние го подкрепихме. Вторият и третият въпрос е, че в момента, при среща със строителите, разбираме, че има доста сериозни неизплатени средства. Може би си струва да се види как са харчени парите за моста. Това ще се види, аз съм убеден. Предлагам да отидем към финалната ратификация, без да се опитваме да дръпнем моста към Плевен, към Видин, към софийското метро. Правилно каза господин Попов: „То е предмет на усилия на поколения български политици”. Защото идеята за „Дунав мост 2” при Видин е отпреди 100 години и геостратегическата и политическата обстановка в края на миналия век дадоха възможността той да се случи. Поредица от правителства направиха така, че да го има там това инфраструктурно съоръжение. Затова предлагам да отидем към ратифициране на това финално споразумение, на структурата, която да приеме готовия обект, и да не се правят частни и политически упражнения. Стърчали железа. Съжалявам, че господин Борисов го няма. Той даде тон като дойде във Видин – стърчали железа. Ами като има 80 м пилони, от водата железа стърчат ли? И всякакви такива ерзац политически упражнения. Затова апелът ми е: нека да приемем тази ратификация, която е по-скоро от технически характер, за да има на кого

„направено повече, направено по-малко”. Иначе историята е обективна. Там фактите са подредени и гръмогласното им озвучаване през медиите не ги подменя като финанси, защото те са в счетоводните отчети и в кубиците пръст, и в договора, който е сключен през 2007 г., а трябваше да приключи през средата на 2010 Укоряваме ли Ви ние за това, че договорът, който сключихме с ФСС, не е изпълнен? Не Ви укоряваме. Анексирахте, удължихте срока с две-три години. Важното е, че мостът е станал. Ако искате да се упражняваме в реторика върху „Дунав мост 2”, няма да ни стигнат едно и две заседания. Но мисля, че по-важното е сега, след като румънската страна прояви изключително добра воля, румънските институции, включително румънският парламент в изключително къси срокове ратифицира споразумението, след като се постигна това съгласие

Има ли реплики към изказването на господин Миков? Не. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Тошев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина не бива да правим политическа реторика върху темата „Дунав мост 2”. Нека да направим една тема на държавност на темата „Дунав мост 2”. Аз мисля, че тук се казаха доста верни неща и като факти, и като изводи, но

и моментално изпълнителят, който печели, е направил 5% отстъпка и пада на 99. Фактът е, че сега в момента мостът струва 252 млн. евро, 252 млн. евро, но ние тук сме коментирали тези теми – за ратификации за удължаване, за оскъпяване, за промяна на инженерните решения и така нататък, и така

„Дунав мост 2”, нека да продължим напред с това, което и Вие казахте – да направим Е 79 – четирилентово скоростно до Ботевград, както сме го планирали и както е заложено в европейското финансиране, и както трябва да стане готов до 2018 г. Това е заложено като на трето място в европейското финансиране за европроектите на България – след Струма и Места.

Нека да продължим и с възстановяването на дейността на Видинското пристанище, което в момента се укрепва и разширява неговата дейност, така че Видин, който географски е пресечна точка на воден коридор – Трансевропейски 7 и шосе на 4, да стане наистина една пресечна точка на движение от Гърция, Турция и Близкия изток към Централна и Западна Европа и да си свършим по този начин работата. Другото, което досега говорихме – темата беше беше създаването на едно търговско дружество, което да управлява моста. Темата е започната наистина 2000-та година, много преди да има решение за изграждането на този мост. Тогава темата е била „по равно”. предишното българско правителство трябваше да положи огромни усилия, за да върнем нещата в истинската им пазарна оценка – този, който е дал парите, да ги получава като печалба до изплащане на моста. Това е истината. По-предишното правителство 2000 та година знаете кой е бил, сега го няма в залата, така е сключил – по равно да се дават нещата. Истината е, че за моста България е свършила цялата работа, включително и по финансирането. Румънците са изграждали само инфраструктурата. Така че това сега е договорирано. Нека да вземем решение за изграждане на това дружество и мостът да стартира. Разбрахме, че последната или предпоследна дата – вече не знам, за откриване на моста е 14 юни. Дай Боже, да се случи това нещо. това прекрасно съоръжение, защото то е огромно и е важно за Европа, не само за България и за региона ни, да заработи и наистина Е 79 и новата жп линия да станат факт като продължение на политиката на предишното правителство. Нека да има някаква приемственост и това правителство да продължи да работи по тези проекти. Благодаря Ви. Давам думата за процедура на госпожа Боруджиева, като остава възможността за реплики към изказването на господин Тошев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не чувам някой да изказва възражения срещу предложеното решение. Така че предлагам да прекратим разискванията по тази точка от дневния ред, да преминем към гласуване, защото така рискуваме да изкараме цялото заседание в слушане на това кой колко знае и може. Благодаря. Благодаря. Няма как да подложа на гласуване това предложение, защото при разискванията на законопроекти и ратификации на първо гласуване групите имат право да използват цялото си време и няма как народните представители да бъдат ограничени да се изказват или да правят реплики в рамките на тази процедура. Който има реплика към господин Тошев, има възможност да заяви и да я направи. Няма. Има ли други искания за изказвания? Да приемем тогава, че в резултат на призива на народния представител Татяна Боруджиева ще прекратим разискванията и ще преминем към гласуване, но в рамките на парламентарната процедура. Режим на гласуване!

вдигате ръка – за процедура. Имате думата. по първото гласуване на законопроекта, не бяха изказани никакви противни становища по отношение необходимостта от ратифициране на това споразумение. Това ми дава основание да

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, представям Ви: за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България)

между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), подписано на 28 февруари 2013 г. в София. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Благодаря Ви, уважаеми господин Казак. Има ли някакви предложения за изменение, допълнение на текстовете? Не виждам. Благодаря Ви. Закривам разискванията. Режим на гласуване за второ четене на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния). Гласували

втори законопроект – Мая Манолова и група народни представители; трети законопроект – Десислава Атанасова и Цецка Цачева; четвърти законопроект – господин Волен Сидеров и група народни представители.

Заповядайте, госпожо Атанасова, за процедура. Радостно е, че всички парламентарни групи се обединихме и внесохме свои законопроекти и с тях предлагаме защита на българските лекари.

време могат да влизат. Уважаеми народни представители, давам думата за доклада. Господин Казак, от името на Временната правна комисия ще запознаете представителството с доклада. Заповядайте. ДОКЛАДЧИК

на 28 май 2013 г. На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27 май 2013 г.,

28 май 2013 г., и № 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г. На заседанието присъства д-р Цветан Райчинов – председател на Българския лекарски съюз. С внесените законопроекти се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти. Те са резултат на обективна обществена потребност, тъй като все повече стават случаите на агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ. Един от мотивите, с който бе отхвърлен предходен подобен законопроект – че медицинските специалисти по принцип са длъжностни лица, е несъстоятелен

1, б. „б” от Наказателния кодекс единствено в това си качество, с оглед кръга и обема на правата и задълженията, с които конкретният субект е ангажиран. Законопроектите са аналогични по своето съдържание и се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесни повреди на длъжностно лице, съдия, прокурор, следовател и др. законопроектите, внесени от народния представител Мая Манолова и група представители и от народните представители Десислава Атанасова и Цецка Цачева, се предлага в приложното поле на закона да попадне и квалифицираният състав, отнасящ се до убийство по чл. 116 на медицинските специалисти. В законопроекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, се предвижда обект на особена закрила в квалифицирания състав при различните по степен телесни повреди да бъдат и учителите, чрез което се разширява групата на служители, подложени на риск при изпълнение на служебните им задължения, като в същото време се гарантира здравето и живота им. В хода на дискусията д-р Цветан Райчинов подкрепи внесените законопроекти и благодари за проявеното разбиране за нуждата от промяна в закона, като подчерта, че се надява същите да станат факт. Членовете на Временната комисия по правни въпроси се обединиха около становището за подкрепа на всички внесени законопроекти, както и че е необходимо да бъдат прецизирани текстовете между първо и второ четене. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27 май 2013 г. С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27 май 2013 г. С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28 май 2013 г. С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-9,

за даване на разрешение от страна на Народното събрание за започване на наказателно преследване спрямо народния представител Цветан Генчев Цветанов. Благодаря

да се върнем малко назад и да припомним, че колеги от Синята коалиция и Движението за права и свободи за последен път внесоха този законопроект на 3 май 2012 г. След дълго разтакаване по комисиите той стигна до зала за първо четене на 29 ноември 2012 г., но без доклад на основната Правна комисия, единствено с доклад по текста и предложението от Комисията по здравеопазване. Изключително позитивно би било посланието, което днес Народното събрание може да даде към обществото, към лекарите, към медицинското съсловие, приемайки днес тези четири законопроекта. Надяваме се, че между първо и второ четене те ще бъдат прецизирани и обединени в един законопроект, който ще доведе до дългоочакваното решение и искане от съсловието да бъде защитен техният труд. Многобройни са случаите на агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ. Обществено известни са нападения над екипи на Спешна медицинска помощ, довели до получаване на различни по тежест телесни повреди. Липсата на законодателно определяне на медицинските специалисти като обект на закрила ги поставя в неравностойно положение спрямо други категории лица и ги демотивира да работят в Република България. На 24 май 2013 г. беше последният красноречив случай, когато екип на Спешна медицинска помощ – София, бе нападнат и пребит след повикване на адрес по повод изпадане в безпомощно състояние на 15-годишно лице след употреба на алкохол. Преди това имаше поредица от подобни случаи. В Медицински център – 1 в Гоце Делчев, в Диагностично-консултативния център – 3, в Плевен, в Благоевград, в реанимацията на Университетска болница „Д-р Георги Странски” – Плевен, Център за спешна медицинска помощ – Свищов, в Пазарджик, в Кюстендил. предлагания законопроект за трети път, в рамките на три години, в Народното събрание се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесни повреди на длъжностно лице, съдия, прокурор, следовател, служители на НАП, горски служители и така Един от мотивите, с който бе отхвърлен предходен подобен законопроект, а именно, че медицинските специалисти по принцип са длъжностни лица, е несъстоятелен след Решение № 2 от 2011 г. на че длъжностни лица са единствено лекарите, които изпълняват ръководни функции или функции по управление на чуждо имущество. Засилената наказателноправна защита би следвало да бъде предоставена не само на длъжностните лица, а на всички лекари и медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им като такива. Ние очакваме легална дефиниция на медицински екип, защото съществуващите досега дефиниции за „медицински специалисти” в някои от законите – Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина, както и „медицинска помощ” в Закона за здравното осигуряване, не са достатъчни. В екипите, които оказват медицинска помощ, има лица, които не са медицински специалисти в тесния смисъл на думата, защото там има санитари и шофьори. Надявам се, че днес сме готови да отправим позитивното послание, което очакват от нас лекарите, медицинските служители, хората, които ежедневно – 24 часа, седем дни в седмицата, работят при много тежки условия срещу мизерно заплащане в условия на агресивност, обслужвайки в големия си процент хора, които са под въздействието на алкохол или на дрога. Благодаря за Вашето внимание. Благодаря Ви, уважаема д-р Джафер. Има думата народният представител Мая Манолова да представи внесения законопроект. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! По принцип всяко посегателство, всяко престъпление срещу хора, които изпълняват своите служебни задължения, е неприемливо и възмутително, но посегателство и престъпление срещу хора, които са дошли и са се отзовали да се погрижат за живота и здравето на един човек, наистина е възмутително. Няма никакъв спор и няма да изпадам в дълги обяснения и аргументи, че е необходимо по отношение на всички, които си позволяват посегателство върху лекари и медицински специалисти при и по повод изпълнение на техните задължения да се приложи една сериозна и по-висока наказателна репресия, така както е предвидена в Наказателния кодекс за причиняване на телесна повреда на други длъжностни лица – полицаи, съдии, прокурори, следователи, магистрати. По този въпрос няма спор. Безспорно е, че защитата на медицинските специалисти, на екипите на Спешна помощ трябва да бъде засилена и всички, които си позволят посегателство върху такива хора, да получат своите тежки наказания. Това се налага предвид растящата агресия в българското общество, изразяваща се в зачестили нападения върху медицински специалисти напоследък. Според мен наистина е добър знак, че Четиридесет и второто Народно събрание започна законодателната си дейност с обсъждане и приемане именно на такъв закон, който и към днешна дата, и във всеки един друг момент, когато е бил обсъждан в Народното събрание, е бил безспорен. Но няма как, радвайки се на това съгласие в пленарната зала на Четиридесет да не си зададем един елементарен въпрос – защо един закон, който е безспорен, може да бъде приет буквално за две седмици в това Народно събрание и защо на този закон не му стигнаха три и половина години да бъде приет в предишния Парламент? Няма как, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, да не зададем този въпрос и да не кажем истината. Защото в предишния Парламент имахме парламентарно мнозинство, което работеше на инат, което не се интересуваше какво е законодателното предложение, а се интересуваше кой го е внесъл. По отношение на всички предложения на опозицията, отговорът от парламентарното мнозинство на ГЕРБ в Четиридесет и първия Парламент беше ясен, предварително известен – гласуване „против”.

Използвам случая да кажа следното. В този Парламент много се надявам, че няма да се работи така. Аз, от името на нашата парламентарна група, заявявам, че независимо кой е вносителят, ние ще подкрепяме всички добри предложения, всички решения, които са в интерес на българските граждани, независимо дали ги внасяме ние, дали ги внася „Атака”, ГЕРБ или ДПС. Защото това е нормалното поведение и единствено и само такова поведение ще повиши авторитета на Българския парламент. Още повече, ние не страдаме от комплекси, нямаме мания за величие и не се мислим за непогрешими, каквото усещане имаше мнозинството в предишния Парламент. Така че всякакви забележки и критики по отношение на наши законопроекти и предложения ние ще слушаме и ще приемаме всичко, което наистина има своите основания. Нека да се върнем към конкретните текстове на внесения от нас законопроект. Ще кажа, че в интерес на юридическата прецизност освен квалифициращи състави за нанасяне на телесна повреда на медицински специалисти предлагаме, за разлика от народните представители от ДПС, и такива за съставите на убийство. Не го правим под натиска на общественото мнение, защото, слава Богу, въпреки растящата агресия до убийство на лекари, екипи и медицински специалисти напоследък не се е стигнало, но скандалният случай с побоя над екип на Бърза помощ на 24 май 2013 г. наистина създава сериозни основания за размисъл и за тревога. тревога. Мисля, че тук мнозинството трябва да се замисли – ако текстовете за повишени наказания бяха приети в Наказателния кодекс от предишното Народно събрание, дали това нямаше да действа превантивно и предупредително към извършителите? От друга страна, няма как да не призная, че единствено и само повишаването на наказанията в наказателното законодателство не решава проблема. Защото, ако пак погледнем случая от 24 май, се оказва, че след като разследващите органи не са си свършили работата – арестувани са едни, пуснати са, след това се задържат други лица, в крайна сметка разследването е до такава степен компрометирано, че може и да не се стигне до наказване на виновните лица. Но българският парламент, независимо от това, е необходимо да свърши своята работа и да въведе завишени санкции за посегателства върху медицински специалисти и върху педагогически кадри, каквото е предложението на третия вносител от Политическа партия И накрая, преди да завърша своето представяне на внесения от нас законопроект, искам в интерес и на политическата коректност,

тази негова законодателна инициатива и сме гласували „за” и в Правната комисия, и в пленарната зала, но истинският двигател на този законопроект беше доктор Ваньо Шарков. Преди аз да внеса нашето законодателно предложение, разбира се му звъннах, за да го попитам има ли нещо против да внесем това, което той беше разработил, макар че законопроектът е публичен, след като вече веднъж е влязъл в Народното събрание. Забележително е, че той каза: – няма значение кой е авторът, няма значение кой го внася, важно е този законопроект да бъде приет, защото е в защита на българските лекари и медицинските специалисти, и на екипите от Спешната помощ. С това приключвам. Само ще кажа, че наистина доктор Шарков ще липсва и на Парламента, и на Здравната комисия. Благодаря, уважаема госпожо Манолова – Вие представихте Вашия законопроект, внесен от Вас, Филип Попов, Емиляна Нитова, д-р Иван Ибришимов и д-р Баташки.

Давам думата на представител на вносителите Десислава Атанасова и Цецка Цачева да представи законопроекта. Има думата

Има думата народният представител Десислава Атанасова. Народното събрание и всички народни представители са се обединили днес в защита на българските лекари и имаме една обща кауза. С настоящите промени аз и госпожа Цачева, като вносители, предлагаме по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия с квалифицираните състави на Наказателния кодекс, отнасящи се до убийство или причиняване на телесни повреди на длъжностно лице. За съжаление, все повече зачестяват случаите на деяния, свързани с агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод задълженията им за оказване на медицинска помощ. Наистина особено фрапиращ случай бе посегателството, извършено на един от най-светлите български празници 24 май в София с екип на Спешна помощ. първото Народно събрание два пъти бяха предлагани законодателни промени в тази връзка. Първият законопроект не бе подкрепен поради очакване Върховният касационен съд да излезе с тълкувателно решение относно това дали медицинските специалисти са длъжностни лица. Коректният тон изисква да кажем, че той беше предложение на народни представители от няколко парламентарни групи, включително на колеги от Парламентарната група на ГЕРБ, които вече не са членове на Четиридесет Безспорно да, моторът на промяната в Наказателния кодекс и оказване на по-ефективна защита беше доктор Ваньо Шарков. Но е безспорно и това, че Комисията по здравеопазването първото Народно събрание с председател от Политическа партия ГЕРБ подкрепи единодушно този законопроект и той беше приет на първо четене. Безспорно също така е, че аз като министър на здравеопазването тогава не спирах да убеждавам колегите министри и колегата министър на правосъдието, и на вътрешните работи, в подкрепа на този законопроект. И те винаги са стояли зад тезата, че трябва да има наистина особена защита над хората, които работят най хуманната професия и които са навсякъде и във всяка ситуация. За да не се връщам повече назад, бих призовала всички – нека да покажем поведение като парламентаристи, въпреки че през последните няколко дни то доста липсваше от тази зала. Нека да се обединим и да защитим българските лекари! Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Има думата господин Волен Сидеров като представител на вносителите – Волен Сидеров, Десислав Чуколов, Деница Гаджева, Калина Балабанова, Миглена Александрова, Илиан Тодоров, Павел Шопов, Станислав Станилов и Магдалена Ташева. Заповядайте, господин Сидеров. Аз ще изляза от трогателно-умилителния тон на досегашните изказвания. Да, добре е, че има съгласие по приемането на този законопроект, на тази поправка, но не е добре, че това става чак сега. А това, че става сега, е по вина на Политическа партия ГЕРБ, която го отхвърляше. И това трябва поне да се признае от преди малко говорилата министърка на здравеопазването – тежката артилерия на Политическа партия ГЕРБ. Между другото, искам да призова към повече отговорност, защото днес е вторият ден след избора на правителството и виждам залата полупразна. Редиците на партия „Атака” са плътно заети, ние сме тук, присъстваме. Не виждам основните хора от основните партии тук, които са най-големи в Парламента. Къде са лидерите Борисов, Станишев? Защо тези политически опоненти – дали са опоненти или са съглашатели, вече не мога да разбера – ги няма в залата? Къде са представителите на тези партии, които претендират, че са отговорни? Отново показват своята безотговорност. Сега остава да направите номера с излизането от залата, за да провалите гласуването на този законопроект, за да покажете още веднъж колко сте безотговорни, дами и господа от ГЕРБ. Поправката, която партия „Атака” предлага, съдържа допълнителни моменти, освен защитата на лекарите и защита на всички членове на екипите на Спешна помощ. Там има и немедицински лица – има шофьори, има спомагателен персонал. Но всички те са обект на агресия. И тази агресия тук, ако обичате дами и господа, и колеги, да Ви се пречупи езикът най-после да кажете ясно, че обикновено медицинските екипи от Спешна помощ са жертва на агресия на пияни цигани. И това се знае от цялата страна и се знае от всички малки и големи в страната. Защо обаче ние се правим на...? Аз ще кажа защо. Защото с циганските гласове управляващата до вчера купуваше изборите. И затова бавеше този законопроект, защото циганските босове веднага се противопоставяха, защото техните хора трябва да отидат в затвора. Това е простата логика. Сега обаче виждаме парадокса – една партия трябва да падне от власт, за да се съгласи с нещо, което е отхвърляла 2 или 3 години. Много интересна е тази логика. Новото, което предлагаме, тоест допълнителното, което предлага „Атака”, е в тази категория защитени длъжностни лица да влязат и учителите, които също са жертва на циганско насилие. В редица училища в България учителки стават жертва на цигани, родители на ученици, които биват помолени от учителката да си напишат домашното. Те отказват да го направят, идва бащата бабаитски и започва да се разправя с учителката – блъска я, удря я и я унижава по всякакъв начин. Това се случва в българските училища и се случваше, и нямаше никаква намеса от страна на властите. Властите са МВР, прокуратура, инспекторат и така нататък. Никаква намеса! Ние сме се занимавали като политическа партия и като медия на политическата партия с такива случаи и се убедихме, че държавата просто е абдикирала в такива случаи. Затова добавяме учителския персонал към тези защитени длъжностни лица. В защитените лица в досега действащия закон бяха сложени, според мен, това трябва да се преразгледа, частните съдебни изпълнители. Това ГЕРБ го вкара в Наказателния кодекс, което според мен е излишно, защото по принцип институцията на частните съдебни изпълнители просто подлежи на преразглеждане в България, тъй като тази гилдия беше превърната в рекетьорски инструмент. Те обаче са защитени от закона, не можеш да ги пипнеш с пръст – учителите, медицински лица, фелдшери, шофьори, са незащитени и всеки може да ги бие както си иска. Тази несправедливост най-после се поправя и дано да се поправи. Надявам се групата от ГЕРБ да не излезе от залата и да провали кворума и по тази причина да не бъде гласувана тази важна поправка в Наказателния кодекс. И отново в заключение призовавам към повече отговорност. Едва втори ден след избора на кабинета е, Народното събрание трябва да работи с пълен капацитет. Не виждам и медии. За тях беше интересно да изслушат интригите на някои интриганти тук, днес ги няма. Не е интересно вече – няма интрига.

въпреки отсъствието на медиен интерес. Работата е тук, в залата. Имаше доклад на комисията, имаше становище на вносителите. Предлагам да открием разискванията по внесените четири законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Имате думата за изказвания.

Платон е казал, че демокрацията избира не най-добрите, а себеподобните. За съжаление агресията в обществото ни тези дни намира отражение в ситуацията и дебатите в Народното събрание. Ясно е, че този законопроект с идентични текстове е подкрепен от всички парламентарни групи. Непрекъснатото натякване на някои грешки или на това, че имало някакви противоречия, които са били единствено от правно-технически характер, в никакъв случай по смисъла на законопроекта, наистина дава лош знак на обществото. Аз смятам, че днес ние трябва да дадем знак не само за това какво трябва да бъде отношението към лечителите на България, ние трябва да дадем знак и за това какви трябва да бъдат отношенията в обществото, за да може наистина да преодолеем този нарастващ темп на агресията. И аз призовавам всички народни представители желанието за консенсус да не бъде само една празна декларация. Факт е, че Четиридесет и първото Народно събрание и Комисията по здравеопазване единодушно подкрепиха законопроекта за инкриминиране на посегателствата срещу медицински екипи. Факт е, че имаше наистина недостатъчно време, за да се разгледа този законопроект на второ четене. Нека днес постигнем консенсус, макар и крехък, по един въпрос, който силно интригува и вълнува обществото и наистина да дадем добър знак, защото обществото ни се нуждае от спокойствие, нуждае се от консенсус, от приоритети, които народните представители да следват. И затова аз категорично заявявам, че Парламентарната група на ГЕРБ въпреки всички инсинуации и критики ще подкрепи категорично този законопроект. Още повече, че имаме и ние внесени внесени такива предложения. Предлагам наистина да покажем на обществото какво трябва да бъде отношението към всички, които практикуват медицинска дейност в България!

разбира се, е добре, че по редица въпроси за няколко месеца ГЕРБ е преосмислил своята позиция, своето мнение, своето поведение, но, уважаема госпожо Дариткова, ние не страдаме от амнезия и няма как да сме забравили какво правихте не миналото лято, но преди няколко месеца. Аз разбирам, че Вие искате час по-скоро и ние, и българските граждани да забравят управлението на ГЕРБ и действията на парламентарното му мнозинство, които могат да бъдат охарактеризирани с една дума: наглост, високомерие и несъобразяване с чуждо мнение. Тук говорят фактите. Ето, пред мен е една от парламентарните стенограми за обсъждане на този законопроект, когато беше внесен за първи път. Имам и втората стенограма, имаме ги всички срокове, всички настоявания на д-р Шарков, на Павел Шопов да бъде включен този законопроект в седмичната програма. Абсолютно всичко беше отхвърлено от парламентарното мнозинство на ГЕРБ

специалисти да попаднат в категорията „длъжностни лица”! Просто се търсеха някакви формални аргументи да се тупа топката и този закон да не се приема. Както и последният опит на д-р Шарков да го внесе и да бъде приет в пленарната зала се сблъска с категоричния инат на Правната комисия – просто да не разгледа и да не вкара в залата този законопроект. Моля Ви, когато става дума за преобърната на 180 градуса Ваша позиция в рамките на няколко месеца, излизайки на парламентарната трибуна, най-малкото се извинявайте за проблемите, които сте създали и за поведението си, което вече сте преосмислили.

Уважаеми колеги, коректността изисква да припомним, че Комисията по здравеопазването единодушно прие законопроекта и той беше приет от пленарната зала на първо четене. Това са фактите.

на чието ръководство Вие сте член. Затова смятам, че тонът, който се задава тук, трябва да бъде коренно различен, ако наистина сте си поставили амбицията да промените визията и представите на гражданите, да вдигнете рейтинга на Четиридесет и второто Народно събрание. Отговорност за това имаме всички ние, но преди всичко – ръководството на Събранието. Колеги, нека не нарушаваме тона с непрекъснати забележки и да се отдаваме на характеровите си особености, а като отговорни народни представители да покажем на обществото поне минута съгласие. Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Господин Казак, заявихте желание за изказване – заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, естествено темата е консенсусна и подобни подобни заяждания на дребно едва ли биха допринесли с нещо за постигането на по-добро и трайно решение на отдавна наболял проблем. Няма да да се връщам назад в историята на казуса и законодателните инициативи, които бяха направени. Хората помнят. Както казваше и господин Миков, архивите са живи. в Деловодството на Народното събрание. Искам само да обърна внимание на правната и практическата страна на въпроса, а тя е, че за пореден път сме изправени пред ситуация, при която обществото има очаквания към Народното събрание да реши обществен проблем с особена острота, поставян многократно през годините. годините. За пореден път искам да обърна внимание на факта, че Народното събрание е законодателният орган в страната, но той няма правомощията да гарантира ефективното и правилно прилагане на законите, които приема.

Неведнъж е ставало дума от тази трибуна, че дори когато Народното събрание приеме най-добрия закон, ако след това по веригата неговото изпълнение не бъде осъществено по качествен, ефективен и отговарящ на обществените очаквания начин, усещането в обществото не е удовлетворително и обществото не е доволно от този закон. В случая силно се надявам, след като бъдат приети измененията в Наказателния кодекс, да не станем свидетели на същата съдба на поправките, както стана по отношение на други подобни промени. Основание за това ми очакване и надежда дава и развитието на събитията по конкретния казус, който стана непосредствен повод за тези последни законодателни инициативи. Всички, които следят казуса какво се случи – пълна некадърност и некомпетентност на разследващите полицаи от Шесто РПУ, които освободиха част от заподозрените предварително, задържаха други и ги представиха пред Софийския районен съд с искане за налагане на мярка за неотклонение. Софийският районен съд направи на пух и прах тезата на обвинението и на разследването – освободи и тези задържани с много сериозни критики по отношение въобще на начина, по който са събирани доказателствата за виновност и така нататък. Какво се оказа? Има бити – безспорно, членове на медицинския екип на Бърза помощ, няма уличени, няма доказана вина на нито един от заподозрените, която да да бъде подкрепена със сериозни доказателства, аргументиращи тяхното предварително задържане под стража. Ето това е, уважаеми колеги, опасността, която тегне пред всяка промяна в закона, пред всяко свръхочакване, което се създава по отношение на законодателния орган, когато след това по веригата съответните органи не си вършат качествено работата.

вместо да се занимава с това, което правеше предишното ръководство – да превръща МВР в политически репресивен орган, да се заеме най-после с ефективна работа по квалификация, по подготовка – експертна, правна, на онези полицаи, които имат разследващи функции, за да могат те да бъдат в състояние да извършват качествено разследване, да събират по съответния начин годни за пред съда доказателства, за да може за да може съдът да прилага ефективно Наказателния кодекс в унисон с очакванията на обществото. Иначе и най-блестящите поправки в Наказателния кодекс да приемем, най-тежките наказания да предвидим, ако разследващите органи, ако съдебната система не си свърши работата, отново обществото ще бъде недоволно и отново Народното събрание ще бъде виновно. Благодаря.

Внимателно слушах изказванията на всички колеги. Фактът, че от всички парламентарни групи има представени законопроекти говори за едно-единствено нещо, нещо, което ме кара да бъда оптимист. Обществото ни постави една задача, един ребус, а именно как да отговорим на предизвикателствата на живота, когато се посяга срещу лекари, срещу лекарски екипи – всички онези, които са призвани да пазят живота и здравето на хората.

е своеобразен тест за това как ще издържим на очакването на обществото да приемем законопроект, който се протака още от предното Народно събрание. В интерес на истината, аз винаги съм бил обективен, и ще кажа, че в Комисията по здравеопазването два пъти беше поставян въпросът за наказанието на всички онези, които посягат на личността на лекарите. Беше прието единодушно и в пленарната зала също. Искам да призова всички народни представители днес – първият важен законопроект, който е обект на Вашето внимание, да бъде приет с пълно единодушие. Това се очаква от обществото. Това ще бъде нашият отговор на очакванията на обществото. Господин председател, ще си позволя да направя едно предложение. Обръщам се към Вас, тъй като виждам, че имаме единомислие по тези законопроекти, те са предоставени на Вашето внимание, предлагам

Не виждам. Аз имах едно такова желание, но нямам възможността, така че обявявам разискванията за приключени. Уважаема госпожо министър, желаете ли да вземете отношение по четирите внесени законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс? Има думата министър Андреева.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 За мен е изключително удовлетворителна днешната дискусия по повод промените в Наказателния кодекс от гледна точка на това, че и аз съм български лекар. Не само аз, но и много мои колеги са преживявали такива инциденти. И по време на предизборната кампания със съсловните организации имахме подобни разговори. Изключително радостна съм, че в най-кратки срокове тази промяна ще се случи. Моят призив е и към Министерството на вътрешните работи, и към правораздавателните органи – да се спазват тези промени в закона и тяхната работа също да доведе до резултат в най-кратък срок. срок. Безспорно е не само за българските лекари и медицински специалисти, но и за всеки български гражданин, че трябва да има справедливост и трябва да има правосъдие! Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо министър. Уважаеми народни представители, с риск да наруша малко правилата, само две думи във връзка с това, което каза госпожа министърът – нека все пак да не правим законодателство по казуси. Всички подкрепяме този флагрантен, тежък случай, но това е един общ призив. Ако си спомняте в началото на Народното събрание, когато ми дадохте това доверие да застана тук, аз Ви казах, помолих Ви, че трябва да се опитаме да спрем правенето на законодателство по казуси, така че единодушно подкрепяйки, все пак да имаме винаги едно наум по този въпрос. Това е призив. Преминаваме към гласуване.

МИКОВ: Прекратете гласуването и посочете резултата.